Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 35., 36., 39., 10., 15. in 33. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 35. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 36. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov je primeren za nadaljnjo obravnavo. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine, Hvala lepa. Kot verjetno veste, imamo v Sloveniji eno sežigalnico odpadkov v Celju in trenutno eno obratujočo sosežigalnico odpadkov, to je cementarna Salonit Anhovo v dolini srednje Soče. V dolini srednje Soče je ta tovarna za sabo pustila v stotih letih velik krvni davek na zdravju ljudi in zdravju tamkajšnjega okolja. V prejšnjem stoletju so tam delali z azbestom, na to onesnaženje pa zdaj dodaja Salonit Anhovo svoje. Salonit Anhovo bolj ali manj obratuje na pogon petrolkoks in na kurjenje odpadkov Skratka, medtem ko sežigalnica odpadkov v Celju na leto pokuri 30 tisoč ton odpadkov, jih Salonit Anhovo, čeprav je samo sosežigalnica odpadkov, pokuri 100 tisoč ton, se pravi več kot trikrat več, Salonit pa je Arso zaprosil še za dovoljenje, da bi lahko svoje kurjenje povečal za 25 %. Kakšen krvni davek puščata tako preteklo delo z azbestom kot zdajšnje onesnaženje z različnimi spojinami, ki jih pušča sežiganje plastike in petrolkoksa, vam povedo tele številke. Med letoma 1998 in 2016 je bilo v Sloveniji 560 primerov azbestoze, 560 primerov azbestoze, od tega 500 v okolici Salonita Anhovo, tisoč 886 plevralnih plakov, od tega jih samo 100 ni bilo v okolici Salonita Anhovo, 169 mezoteliomov, to so zelo agresivni rakavi tumorji, od tega jih je bilo skoraj tri četrtine v okolici Salonita Anhovo, in tako naprej. Skratka, ljudje so tam izpostavljeni izjemnim zdravstvenim tveganjem in skrajni čas je, da se nekaj spremeni. V Državnem zboru smo v Levici skupaj s civilnimi iniciativami poskušali pozvati Ministrstvo za okolje in prostor. Februarja lani je bilo sprejetih šest sklepov, po katerih naj bi ministrstvo v pol leta stvar uredilo, izenačilo normative za sežigalnice in sosežigalnice. Zgodilo se ni nič v letu in pol in tudi zdaj ne kaže, da se kaj bo, zato smo skupaj z njimi pripravili zakon, ki to stvar ureja sam. Ne bomo ogrožali delovnih mest, kot je slišati. Samo za informacijo, Salonit je nekoč zaposloval 2 tisoč ljudi, trenutno jih še 350, s tem da v Sloveniji proizvaja samo še polizdelek klinker, ki ga prevaža potem v Italijo na rafiniranje, tukaj pa kuri odpadke in izkorišča mineralne vire. Je pa treba določiti rok, do katerega naj uredi, da bodo lahko ljudje … /

V stranki SAB seveda podpiramo vsa prizadevanja ljudi, ki gredo v smeri izboljšanja okolja. Tudi zaradi tega bomo podprli ta zakon, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Pričakujemo pa, da bo na nekatere pomisleke, ki smo jih izrazili med razpravo, v nadaljevanju odgovorila stroka in podala ustrezna pojasnila. Kot smo pojasnili in tudi v razpravi povedali, ti obrati delujejo po osnovnih okoljevarstvenih dovoljenjih, torej v tem konkretnem primeru kot cementarna, in za cementarno so dovoljeni višji so dovoljeni višji izpusti zaradi same tehnologije. Za nas v SAB je zelo pomembno vprašanje oziroma odgovor, ali se zaradi tega, ker se del goriva, goriva, torej namesto koksa ali nafte, spremeni z odpadki, spremenijo emisije. To mislim, da je ključno vprašanje, na katerega mora odgovoriti stroka, in ali lahko v doglednem času treh, te emisije skladno s stanjem najboljše tehnologije zmanjšamo. Vemo, da je cementarna Anhovo nakazala, da ima voljo da ima voljo zmanjšati te emisije. Za nas v SAB je pomembno, ali so ti cilji in ta volja, ki jo je nekako izkazala, dovolj ambiciozni in v smislu tega, da se varuje okolje. Vsi se moramo zavedati, da je smeti nekam preprosto potrebno dati in kakšne so druge alternative. Na vsa ta vprašanja in vsa ta tveganja je potrebno v nadaljevanju dobiti odgovore. Zdaj jih nismo dobili in menimo, da je zakon dober v tem smislu, da naslavlja zelo perečo okoljsko problematiko v lokalnem okolju in širše. Pričakujemo pa, poudarjam, od stroke, da bo podala na konkretna vprašanja odgovore. Hvala lepa.

benzen, to je samo ena izmed snovi, ki jih Anhovo izpušča v zrak, uvršča med rakotvorne spojine prve nevarnostne skupine, pri katerih ni varne meje izpostavljenosti, slovenska okoljska zakonodaja benzen na žalost uvršča v tretjo nevarnostno skupino. V letu 2018 je bilo v Anhovem za 2 tisoč 609 kilogramov emisij benzena v zrak, kar predstavlja 40 % vseh industrijskih emisij benzena v zrak pri nas. Če pa bi benzen pri nas dejansko umestili v prvo nevarnostno skupino, kar bi morali, bi bila na letni ravni dovoljena emisija benzena nič več in nič manj kot en kilogram. Povedano drugače, v Anhovem namesto enega kilograma spustijo v zrak kar 2,6 tone visoko rakotvornega benzena. Potem se ne gre čuditi, da je zdravstveno stanje v dolini zaradi tovrstnih praks cementarne katastrofalno. Poglejmo recimo samo mezoteliom. Gre za raka ovojnice, ki obdaja notranje organe v prsni in trebušni votlini. Kar 128 primerov tega raka od skupno 89 je v okolici te cementarne. V Anhovem je torej med drugim šlo v zrak in od tam v pljuča tako zaposlenih kot tamkajšnjih prebivalcev 2,6 tone benzena, v Celju, kjer mora sežigalnica odpadkov po sedaj veljavni uredbi zagotavljati predpisane mejne vrednosti vsake pol ure, sosežigalnica Anhovo pa le v povprečju celega dneva, pa nič. V sosežigalnicah seveda prihaja čez dan do raznih prebojev teh mejnih vrednosti in ti udarci onesnaževanja so po opozorilih zdravstvene stroke najbolj nevarni za zdravje ljudi. Zato si nehajmo zatiskati oči pred temi krutimi statistikami in dejstvi

zelo preprost razlog. Zdaj v Sloveniji vlada neka ureditev, ki bi sicer lahko bila rešljiva s podzakonskimi akti, ampak je v svoji osnovi absurdna. za sosežig odpadkov in imamo sežigalnice. Trenutno stanje v Sloveniji je to, da največja naprava za sosežig pokuri več in seveda tudi naredi več emisij kot največja sežigalnica v Sloveniji. Posledice takšne ureditve poznajo predvsem prebivalci Soške doline, predvsem v Anhovem, Desklah, Kanalu ob Soči, kjer v bistvu že sto let na nek način morajo živeti s posledicami industrije na tem območju. Če je to bilo mogoče nekaj, kar je bilo neozaveščeno pred 30, 40 leti, si leta 2021 glede tega ne bi smeli več zatiskati oči. Civilna iniciativa in prebivalci tega območja že desetletja opozarjajo na to, kar so tudi prej moji kolegi povedali. Praktično večina vseh obolenj predvsem dihal prihaja s tega območja, ko govorimo o celotni slovenski statistiki. Direktiva EU, ki jo nasprotniki te novele poudarjajo, nikjer ne določa, da takšna ureditev, kot jo mi predlagamo, ni možna. Direktiva EU določa najnižje možne standarde in države članice se lahko odločijo, da te standarde povišajo. V luči tega, kar se dogaja trenutno v Anhovem in okolici, bi bilo to seveda smiselno, ker Vlada in ministrstvo ne naredita svojega že dve dolgi desetletji. Zato smo šli v to rešitev, da se izenačitev dovoljenih emisij uredi v zakonu, ker je to čakanje za ljudi tega območja nemogoče, ker ne morejo več preživeti.

Hvala. Tudi jaz bom seveda podprla ta zakon, kajti ko govorimo o bioplinarni Črnomelj, ko govorimo o frackingu v Petišovcih ali v tem primeru o sosežigalnici Salonit Anhovo, govorimo samo o eni stvari, in to je, ali dajemo prednost v naši državi umazanemu kapitalu ali dajemo prednost ustavni pravici državljank in državljanov do zdravega okolja. zelo sporno tako moralno, okoljsko kakor tudi na koncu koncev gospodarsko. Kajti vsi ti dobički – lastniki Anhovega so Italijani in Avstrijci – gredo v tujino, od 15 milijonov dobička na leto ne plačujejo davka na dobiček, tukaj pa puščajo uničeno okolje in bolne ljudi. Vemo, da je bilo ogromno azbestoze, zdaj je ogromno raka in seveda respiratornih bolezni, kar je nedopustno in tega pod nobenim pogojem ne smemo početi našim prebivalcem. Dejansko se dogaja okoljski kriminal. Prej smo slišali: »Ja od česa bomo pa živeli, če ne bomo dovolili vse umazane industrije, ki je v mnogih državah Evropske unije regulirana ali celo prepovedana, tukaj pri nas?« Boljše vprašanje bi bilo, od česa bomo umirali. Tukaj se moramo zamisliti, ali smo mi tisti, ki našim državljanom in državljankam odrekamo pravico do zdravega okolja, in ali je prav, da otroci vidijo črn sneg, da jedo strupeno zelenjavo in sadje in da pijejo onesnaženo vodo. Nikakor ne. Ta okoljski kriminal je treba ustaviti in treba je zagotoviti sprotni monitoring in višje standarde v dobrobit okolja in ljudi. Seveda sem za. Hvala. PREDSEDNIK IGOR Hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Tudi sam bom glasoval za. To pa zaradi preprostega odgovora na preprosto vprašanje, ali je treba biti do dima iz enega dimnika bolj blag kot do dima iz drugega dimnika. Če se vpraša zdravstveno stroko, kaj meni o tem, odgovori da ne, da so že za prvi dimnik določeni standardi, kaj je za zdravje človeka dopustno, kaj pa za zdravje ni dopustno. To, da imamo dvojne standarde do dveh različnih dimnikov, ni stališče zdravstvene stroke, ampak je odgovor, da je to zato, ker v drugem dimniku pač ne znajo tako dobro sčistiti. Ampak to je čisto napačno vprašanje s stališča varovanja človeka, njegovega zdravja in varovanja narave. In ne nazadnje v tujini so dokazali, da znajo v obeh dimnikih enako dobro čistiti, samo volja mora biti. Hvala. Hvala lepa. Glasujemo. 48. (Za je glasovalo 35.) (Proti 48.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 39. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 je primeren za nadaljnjo obravnavo. Miha Kordiš v imenu poslanske skupine. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, predsedujoči. Vlada je v Državni zbor prinesla zakon, za katerega pravi, da bo okrepil slovenski zdravstveni sistem z 2 milijardama evrov v naslednjih 10 letih. Žal Vlada to počne v predvolilnem pakiranju in z lastnim zakonom sploh ne misli resno. Prvič to lahko vidimo zaradi tega, ker v celi silni vsoti 2 milijard zgolj 50 milijonov evrov daje primarnemu sektorju, ki nosi največjo težo procesiranja in usmerjanja bolnikov. Drugič to lahko vidimo v odsotnosti strategije in v tem, kako so posamezne investicije zložene skupaj, tudi stroškovne postavke niso čisto jasne. A najmočnejši izkaz, kako Vlada s tem lastnim zakonom ne misli resno, je dejstvo, da te investicije v zdravstvo nimajo zaprte prihodkovne strani. Vlada je preprosto investicije obesila na državni proračun, ta isti državni proračun, ki ga želi na veliko sklestiti s Simičevo davčno reformo in socialni državi odvzeti 1 milijardo evrov prihodkov vsako leto. Gospe in gospodje, kdo bo te investicije v zdravstvo potem financiral? Odgovor je nihče. Zato trdim, da je bil ta zakon v parlamentarno proceduro poslan s figo v žepu in da ga je potrebno popraviti.

in smo za to, da se 2 milijardi evrov v naslednjih 10 letih investira v nove aparate, v novo bolnišnico, v dodatno zdravstveno infrastrukturo. Navsezadnje globoko zaostajamo po odstotku BDP za razvitimi evropskimi državami, koliko denarja moramo iz javnih sredstev nameniti za zdravstveni sistem. S tem zakonom lahko razkorak za razvitimi pokrijemo, ampak le tako, da namero Vlade vzamemo resno, kot je Vlada sama noče. In to ne velja le za aktualni sklic Državnega zbora, to velja tudi za naslednji sklic Državnega zbora. V Levici bomo v tem branju torej ta zakon podprli in pričakujemo, da se bodo finančni cilji, zaveza k izdatnemu javnemu financiranju slovenskega javnega zdravstvenega sistema v bodoče tudi spoštovali ne glede na to, kdo je na oblasti. Pri tem bomo tudi vztrajali.

javno zdravstvo, tudi v javne bolnišnice vlagati in veliko vlagati, in to neposredno iz državnega proračuna. To je pozitivna stvar, ki jo vidimo v zakonu. Po drugi strani v zakonu ne vidimo, tudi danes ni bilo pojasnjeno, na podlagi česa se je Vlada odločala, da nekaterim bolnišnicam ponudi novogradnje, podrtje starih, izgradnjo novih prostorov, nekaterim pa samo adaptacije kakšnih oddelkov. Tako da pričakujemo, da bodo v nadaljnjem postopku prišli z argumenti, zakaj tako različen pristop do različnih bolnišnic. Prav tako pa iščemo zagotovilo, da to, ta papir, ne bo samo prazna obljuba, ker realiziran bo takrat, ko bo denar zagotovljen in ko se bodo investicije tudi izvajale. Zato večina poslanske skupine danes ne bo nasprotovala temu zakonu. Želimo pa, da to, kar nas zanima, kar takšen zakon nujno potrebuje, zagotovite v nadaljnjem postopku. Hvala.

katastrofalno poslabšala. 8,6-odstotni primanjkljaj, to pomeni več kot 4 milijarde izgube, po domače, boste naredili samo v tem letu. Javnofinančni dolg še nikoli v zgodovini Republike Slovenije ni bil tako visok, kot je danes. In res je, težko verjamemo, da boste zagotovili ti dodatni 2 milijardi za investicije v naše zdravstvo. Jeseni, ko bo treba prinesti na mizo proračun za naslednji dve leti, ko bo treba prinesti okvire javnofinančnih blagajn za naslednji dve leti, bo situacija bistveno bolj jasna in boste povedali, od kod nameravate jemati, ali mislite vzeti javnemu šolstvu, mislite vzeti sociali, mislite vzeti upokojencem, zato da boste lahko to, kar je v tem zakonu napisano, sfinancirali. Vsekakor zdravstvo potrebuje dodatne investicije, zato bomo v stranki SAB podprli sklep, da je zakon v prvem branju primeren za nadaljnjo obravnavo, vendar pred nadaljevanjem oziroma pred našo nadaljnjo podporo absolutno pričakujemo zelo jasno

Hvala lepa za besedo. Očitno bom edini, ki bo glasoval proti tej škrbini škrbine, za katero bi bila žalitev, če bi ji rekel zakon. Verjetno sem v tem sklicu Državnega zbora človek, ki se je največ ukvarjal z izzivi slovenskega javnega zdravstva, obiskal tudi kar nekaj bolnišnic, in dejansko sledim liniji sveta za zdravstvo Socialnih demokratov. Tako, kot je to napisano, na takšen način se z javnimi financami ne ukvarja noben župan v Sloveniji, tudi noben župan SDS ne. Mi smo skrbniki javnih financ in to – pa tudi spadam, z izjemo Alenke, ki je to delala na prejšnjem šihtu, med ljudi, ki smo prebrali cel proračun do zadnje vejice in pike – se enostavno tako ne dela. Mi sprejemamo proračune, mi sprejemamo zakone, mi bi se morali vprašati, v kakšnem stanju je slovensko javno zdravstvo, premisliti, kako spreminjati, nadgrajevati mrežo. Seveda so penezi potrebni. Premisliti tudi, kaj je za podreti, kaj je za krpati, kaj je za na novo zidati. Verjetno premisliti tudi namenski – včasih smo rekli tolar – evro. Tako, kot je to, je pa to skrajno neodgovorno politikantstvo in jaz kot odgovoren človek nečesa takega ne morem podpreti, pa tudi če bi me moja poslanska skupina, ne vem, za jajca obesila. Zato bom glasoval proti. Ker sem resen, ker so finance preresna zadeva, tudi če ne bi bil stari ata. Hvala.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

namreč o tem, da je potrebno obvezni del programa v zasebnih šolah financirati v višini 100 %, medtem ko razširjenega programa ne. To je dejansko reklo Ustavno sodišče. Predlog, ki ga je predlagala slovenska desnica ob strumni podpori Stranke modernega centra, pa ob tem, da zagotavlja 100-odstotno financiranje obveznemu programu, ohranja tudi 85-odstotno financiranje razširjenega programa, kar je za nas absolutno nedopustno. Namreč, s tem se tako rekoč skoraj izenačuje financiranje zasebnih in javnih šol.

amandma sprejet. Tukaj predvsem upamo na podporo stranke Desus, ki se leta in leta javno izpostavlja z zagovarjanjem za javno šolstvo, za to, kako je pomembno javno šolstvo, in danes bo lahko Poslanska skupina Desus tudi z dejanji pokazala, da dejansko stoji za svojimi besedami. PREDSEDNIK

Povem pa, da je v Sloveniji šest zasebnih šol pa 448 javnih osnovnih šol. S 15-odstotnim dodatkom tistega dela, ki je za otroke obvezen, bo to strošek države 300 tisoč letno napram proračunu, ki šteje 11 milijard. Zakaj so zasebne šole pomembne? Gre za razlike v pedagoških metodah.

Otroci lažje usvojijo matematiko. Poznamo umetniške duše, ki pridejo z Valdorfske šole in poznamo tudi vrednote katoliške šole, to je ena izmed teh šestih, kjer se pač vzgaja, etika, sočutje, odgovornost in to. Zasebne šole obiskujejo levi in desni.

Zasebne šole obiskujejo bogati in revni, ampak ravno slednji, revni, bodo tisti, ki se jim bo na položnici ta strošek pač odštel in bodo seveda lažje obiskovali tudi te šole. Gre preprosto za malo drugačne pedagogike, ki seveda s svojimi razlikami bogatijo šolski prostor. Ne gre pa za neko konkurenco, 6 proti 450 res ni neka konkurenca

kar so nekateri potrebovali več let, da so začeli razumeti, oziroma je moralo priti še do ene ustavne odločbe, da lahko zdaj vsi razumemo to, kar smo v Listi Marjana Šarca dejansko ves čas govorili. Država je dolžna financirati obvezni del programa, razširjenega pa ne na veliko žalost tistih, ki tega niso hoteli razumeti oziroma so hoteli svojim prijateljem nekaj podariti, potrebovali so še odločbo iz leta 2020, ki to tudi jasno zapiše. Z obema amandmajema v Listi Marjana Šarca dejansko uresničujemo ustavno odločbo. Isto, kot smo jo hoteli že leta 2018 ali 2019, ko je vlada Marjana Šarca tudi tak tak predlog pripravila, vendar so tisti, ki jim je toliko do vladavine prava, na žalost tisti predlog zavrnili. Upam, da bo prvi ali drugi amandma šel skozi in da bo dejansko uresničil ustavno odločbo, tako kot so tudi zapisali ustavni sodniki.

zasebne šole, izenačenja financiranja zasebnih šol, tako oslabiti javno šolstvo in ga dolgoročno tudi razvrednotiti. Ne gre samo za nekaj sto tisoč evrov, kot želijo prikazati predlagatelji. Sploh ne gre za denar, gre za pomembno vsebinsko vprašanje. Kakšno šolstvo želimo v Sloveniji? Želimo še naprej, da imamo čim boljše, kakovostno šolstvo v skladu z razvojem družbe, dostopno za vse, tudi za manj privilegirane otroke, ali želimo po vzoru Amerike ali morda Velike Britanije, da bomo imeli dve vrsti šol, zasebne in javne, tiste za bogate in tiste za bolj revne? Predlagatelji se sklicujejo na ustavno odločbo iz leta 2014, ki je bila zelo nejasna, na to sem tudi sama večkrat opozarjala, zdaj pa je Ustavno sodišče jasno povedalo, 100-odstotno mora biti financiran samo obvezni program, nič pa ni povedalo o razširjenem. Zdaj pa koalicija pušča 85 % pri razširjenem in zvišuje na 100 % pri obveznem. V naši državi zasebnim šolam že sedaj financiramo 85 % programa, pa vendar to za njih ni dovolj, spoštovani. Oni bodo zdaj to dvignili na 100 in razlika med zasebno in javno šolo bo postala minimalna. In postopoma – zakaj pa ne? – se bodo številni starši odločali: »Zakaj bi dali otroka v razred, kjer je 30 otrok pa nekaj Romov pa en migrant iz Sirije pa en s hudimi avtističnimi težavami, ki moti pouk? Bomo dali otroka v zasebno šolo, doplačali 100 evrov, tam bodo, v zasebni šoli, izbrali primerne otroke.« In navsezadnje, saj vemo, kdo ima edini denar, da sploh gradi šole, in kaj je njegov interes, da gradi zasebno šolo. To, da ponujajo posebno pedagogiko, je pa možnost že sedaj, in tudi javne šole lahko ponudijo posebno pedagogiko in to vi dobro veste. Dobro vem, da poznate projekt Neverjetna leta in še številne programe, ki jih ponujajo javne šole, in tudi montessori in druge metode javne šole lahko ponujajo. Gre samo za to, da se privilegira posameznike, privilegira se zasebni sektor, zasebni sektor pa koalicija pri nas razume tako, da ga financira javni sektor. Oni bi se šli zasebni sektor z javnimi sredstvi.

Naj pa povem, da podpiramo javno šolstvo, močno ga podpiramo. Po 10 letih vakuuma smo za osnovnošolsko javno infrastrukturo in vrtčevsko varstvo zagotovili 112 milijonov! 112 milijonov. Podpiramo javne šole, javno osnovno šolo in vrtce. Da pa tudi zdaj poteka neka delitev, se mi zdi, da je nesprejemljivo. Mi ne bomo uzakonili ničesar, mi samo odpravljamo to, kar nam je naložilo Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je ugotovilo v odločbi iz leta 2020, da Državni zbor ni opravil svoje naloge. Da ni opravil svoje naloge. In mi bomo to nalogo opravili, zato ker v Novi Sloveniji upoštevamo odločbe Ustavnega sodišča.

V LMŠ, ko govorim o izobraževanju, zagovarjamo dve načeli. Prvič, visokokakovostno, pravično javno šolstvo. Drugič, spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja s kompetencami prihodnosti. To je tisto, kar nas bo popeljalo naprej kot družbo. Želimo si torej kakovostno javno šolstvo, dostopno vsem, ne pa izbire učencev po raznoraznih kriterijih, kot na primer počno zasebne šole. Prvič, pobirajo šolnine, drugič, izbirajo učence po različnih kriterijih, kot so spol, narodnost, versko prepričanje pa še kaj drugega. In ne, spoštovane kolegice in kolegi na desni, ne gre za uresničevanje ustavne ne gre za uresničevanje ustavne odločbe, kot trdijo oni, ampak gre za financiranje zasebnega šolstva, in sicer

In ja, res je, zaenkrat še ni veliko teh zasebnih šol, vendar nikjer ne piše, da jih jutri ne bo že več, in pojutrišnjem tudi, zato ker so skoraj 100-odstotno financirane na obeh programih. Pravica do izbire ni pravica do financiranja, dragi moji. Starši seveda lahko na vsak način izberejo, kam bodo svojega otroka vpisali, ampak pač morajo vedeti, da če ga vpišejo v zasebno šolo, bodo to pač financirali. Tako preprosto pravzaprav to je.

Ja pa dobro, kaj? Kaj sem, ovca? Dobro, kot ovca bom rekel, vam je tako boljše? Ali kot kreten bom rekel, spoštovana desnica, vam je tako boljše?

Javno šolstvo je civilizacijska pridobitev. Med prvimi so z javnim obveznim šolstvom začeli v neki deželi, ki ni gnila, imenuje se pa Danska. Strinjam se s kolegico Škrinjar, da bi bilo treba seveda prenoviti pedagoške, didaktične, andragoške pristope in jih nadgraditi, ampak v slovenskem javnem šolstvu. Za to gre in o tem bi se dejansko morali pogovarjati. Kar pa zadeva odločbe ustavnih sodišč, ki jih izpolnjujete, pa ne razumem, zakaj potem danes umikate zakon o nalezljivih bolezni, ki je dosti bolj določen kot tisto, kar je ustavno sodišče 2014 povedalo?! Zato, ker ste zblodek. Hvala. Kolega Trček, izrekam vam opomin. Mislim, da je tako izražanje nespoštljivo, in prosim, da se ga vsi vzdržimo. Prosim vas.

odločbo oziroma odločbo Ustavnega sodišča. Spoštovane kolegice in kolegi, to dejansko ne velja, ker Ustavno sodišče je bilo jasno in odločba zelo eksaktna. Govori zgolj o obveznem delu programa financiranja v zasebnih šolah, zato lepo prosim, da ne zavajamo slovenske javnosti. Gre za nekaj drugega. Gre za to, da poskuša slovenska desnica ob pomoči SMC v svojih zadnjih izdihljajih pleniti še po zasebnih šolah oziroma si poskuša pridobiti svoj vrtiček še na tem področju, tako kot na univerzah, tako kot v medijih poskušajo pridobiti dodatna sredstva za zasebne šole, za svoje šole, za katoliške šole, za šole, kjer so ljudje blizu njihovemu vodji, blizu Janezu Janši. To je nedopustno in prosim, ustavite, zaustavimo desnico. Hvala lepa.

Hvala lepa, gospod predsednik. Dober dan! Model financiranja po formuli 100 % financiranja obveznega dela programa in 85 % financiranja razširjenega programa je pošten, je človeški in radodaren. Naša družba je k sreči tega zmožna, zmore to. Ta amandma tudi uvaja rešitev, ki ustrezno odgovarja na samo zahtevo Ustavnega sodišča, ki nam jo je postavilo. Praktično si že sedem let let eni manj, drugi bolj iskreno prizadevamo za uresničitev te ustavne odločbe, a smo na tej fronti pravzaprav med dvema sprtima ideološkima agendama ostali venomer sami. Amandma, ki smo ga vložili, uvaja premišljene varovalke in postavlja osnovne kriterije za financiranje zasebnih šol, morajo biti seveda vpisane v razvid, morajo zagotavljati enake vpisne pogoje ne glede na narodnost, spol, raso, spolno usmerjenost in versko prepričanje, morajo zagotoviti kritično maso zaposlenih učiteljev za polni delovni čas in staršem za obvezni obvezni del programa, za katerega bodo dobili od države 100-odstotno financiranje, šola ne sme zaračunavati šolnin. Mi bi radi, da bi teh varovalk bilo več, ampak člen, ki je bil odprt, ne omogoča tega. Če pa bi bilo možno, bi si vsekakor prizadevali, da bi bila jasnejša ločnica med javnoveljavnimi in zasebnimi programi, da se uvajajo evalvacije izvajanja programa zasebne šole za ves čas šolanja ene generacije in da se omogoči možnost odvzema te javne veljavnosti, če se izkaže za nekorektno. Nepovezani poslanci smo na koncu sedemletne poti, ko bo za vsakega otroka ne glede na odločitev njegovih staršev, ali ga bosta vpisala v javno ali zasebno šolo, država plačala enako za obvezni del programa. Tudi zaradi bogatitve šolskega prostora in krepitve njegove raznolikosti bo za 85 % razširjenega programa tudi financiranje s strani države. Mi ne smemo ločevati otrok po kriteriju plačevanja njihovega osnovnega šolanja, ker je to njihova neodtujljiva pravica in ne sme jim biti kratena ne sme biti odločilno to, ali so se starši namesto njih, seveda, odločili za vpis v zasebno šolo. Otroci na ta izbor ne morejo vplivati in zato je prav, da jim mi kot družba omogočimo enake pogoje.

Ker je bil sprejet amandma Poslanske skupine nepovezanih poslancev k 1. členu pod številko 2, je postal amandma Poslanske skupine LMŠ k temu členu pod številko 3 brezpredmeten. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka.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

Ključni pomen javnega šolstva – in v Sloveniji imamo na srečo široko javno mrežo, ki pokriva prav celotno ozemlje Republike Slovenije – je to, da ima tudi socialno funkcijo, da je vključevalno in da izenačuje razlike, predvsem socialne. Ne razlikuje med tem, kdo lahko vstopi v osnovno šolo, in načeloma zagotavlja vsaj približno enake izhodiščne pogoje za vse učence. To seveda ne pomeni, da nima svojih napak, da ne bi moglo biti boljše, da ne bi moglo biti dejansko brezplačno, da recimo prav nobenemu učencu ne bi bilo treba plačati za kakšne dodatne dejavnosti in podobne zadeve, ampak še vedno je to dobrina, ki jo moramo braniti. Po drugi strani imamo zasebno šolstvo in zaradi tega ta zakon ni zakon, ki samo uresničuje ustavno odločbo, ampak je zakon, ki pomeni napad na javno šolstvo. Zasebno šolstvo je izključujoče. Zasebno šolstvo lahko izbira, zasebno šolstvo lahko zaračunava, zasebno šolstvo lahko postavlja svoje lastne pogoje in je v osnovi v nasprotju s samim konceptom osnovnošolskega izobraževanja. To, kar počne koalicija, oziroma predvsem to, kar si želi naša desnica, je to, da se počasi, tako kot smo videli zdaj že v nekaj zadnjih mesecih v ostalih sistemih, začne spodjedati sistem javnih storitev. Privatizirali bi zdravstvo, seveda po ovinkih, na podoben način kot šolstvo. Se pravi, da bi koncesionarjem in zasebnikom dajali javna sredstva za opravljanje določenih storitev. Tu imamo popolnoma enako zgodbo. Sedaj bomo financirali zasebne šole v razmerju 100%, 85 %, se pravi za oba dela šolskega procesa, kar dolgoročno lahko pomeni grožnjo javnemu šolstvu. Ja, danes je šest zasebnih šol, jutri jih bo 12, pojutrišnjem jih bo 24 in tako naprej. Popolnoma nesprejemljivo je, da država financira zasebne interese, ki so partikularni in niso izključno različne učne metode. Imate recimo tudi katoliško šolo, ki zelo jasno v svojem kurikulumu zapiše, da celoten študijski oziroma šolski proces poteka na nek način v izročanju bogu in tako naprej. Država pač takih stvari ni dolžna financirati, to so tudi različne evropske institucije ugotovile, in je odločitev vsake posamične države, da to naredi. V Levici je stališče nespremenjeno že od poskusa spremembe ustave, vsak evro za zasebne šole je evro manj za javne šole, za te iste javne šole, ki so trpele zaradi zategovanj pasov v preteklosti, ki so trpele v zadnjem letu zaradi epidemije covida, in bomo absolutno proti temu zakonu.

Gre za napad na javni šolski sistem v Republiki Sloveniji in za nedostojna darila zasebnim šolam s strani vlade Janeza Janše. To je absolutno nedopustno in absolutno smo proti temu, da se razgrajuje javni šolski sistem. Kot veste, kot je bilo že rečeno, je naš šolski sistem eden boljših v Evropi. Zasebne šole kot neka dopolnitev javnim šolam so absolutno sprejemljive, ne moremo pa pristajati na to, da se financiranje tako rekoč izenačuje, ker to pomeni, da se bo na dolgi rok začelo razgrajevati javni šolski sistem. Javne šole pa so dostopne vsem državljankam in državljanom ne glede na veroizpoved, ne glede na politično prepričanje in ne glede na to, iz katerega dela Slovenije prihajajo. Ampak seveda, desna vlada Janeza Janše ob pomoči SMC želi narediti iz slovenskega šolskega sistema nek elitistični sistem, kar je absolutno grozljivo. Uporabili bomo vsa sredstva, da tovrsten zakon ne stopi v veljavo. Še enkrat prosimo, ne zavajati, da gre za upoštevanje odločbe Ustavnega sodišča. Tovrsten zakon je sprejela prejšnja vlada pod ministrovanjem dr. Jerneja Pikala, pa je bila ta ista desnica takrat proti, danes pa se izgovarja na to, da je potrebno upoštevati odločbe Ustavnega sodišča. Zelo jasno je, za kaj gre. Gre za to, da si želi klika SDS in Janeza Janše jačati vpliv na področju šolskega sistema, in ker prek javnega šolstva tega ne zmore, skuša ob pomoči rimokatoliške cerkve ponujati nedostojna in neprimerna darila zasebnim šolam. Enako delate na področju visokega šolstva, na področju medijev in na področju zdravstva. Model je jasen, zgledujete se po Orbanu in še kakšnem diktatorju, kar je nedopustno in nesprejemljivo. Ne bomo dovolili, da boste v nekaj mesecih, kolikor je še do konca tega mandata, najbolj uničili slovenski javni šolski sistem. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da se umirite. Prosim, da obrazložite svoj glas na način, da nanizate argumente, zakaj boste glasovali za, ne pa uporabiti tega časa, da obračunavate z drugimi.

oprostite izrazu, tako nesposoben človek, je vseeno preživelo in tudi v teh kriznih časih zelo dobro delovalo. Kar se tiče zasebnih šol, sta bila tako Evropsko sodišče za človekove pravice kot Evropska komisija jasna, in to večkrat. Noben mednarodni dokument ne zavezuje države, da bi ta morala financirati ali sofinancirati zasebno šolstvo. Se pravi, država se sama odloči, v kakšni meri. Okrog leta 1995, 1996 je prišlo do soglasja med vlado in RKC, da se je sprejel ZOFVI, in mnogo let je bil mir, potem pa je pohlep postajal vedno večji in zaradi tega je tudi začelo prihajati do nezadovoljstva. Ustavno sodišče je dalo več odločb. Čeprav so vsi, ki so hoteli razumeti, to razumeli, žal nekateri niso in je bila potrebna odločba iz leta 2020, ki je jasna. Država je dolžna v Sloveniji financirati obvezni del programa. To je bilo tudi večkrat ponujeno. Na žalost mnogi s tem niso bili zadovoljni. V Listi Marjana Šarca bomo seveda glasovali proti temu škodljivemu zakonu. Vsi tisti, ki bodo ta zakon podprli, pa bodo potrdili nastavke, da bodo v prihodnosti

Predsednik, hvala za besedo. Najprej moram reči, da v tej kratki obrazložitvi glasu ne bom ideološki. Prvo, kar želim povedati, da bi kakšna zasebna, privatna šola v Sloveniji še lahko bila in s tem se ne bi porušilo javno šolstvo. Glede na to, da imamo mi 30 let v svojem programu izpostavljeno javno šolstvo, seveda za tak zakon, kakršen je zdaj, mi ne moremo glasovati. Glede na to, da je imel LMŠ kot naš kontrolor glasovanja dejansko svoj amandma, smo bili pripravljeni tem kontrolorjem dejansko ta amandma tudi podpreti. Žal ni prišlo do tega glasovanja.

Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik. Kolegice in kolegi! Poslanke in poslanci Nove Slovenije bomo zakon podprli. Zadeve zdaj po sedmih letih pa res postajajo kristalno jasne in zelo zelo preproste. Čeprav smo mi v trenutku, ko je bila odločba izdana, razumeli, za kaj pravzaprav gre. Hvala bogu imamo v naši ustavi zagotovljeno svobodo, v tem primeru svobodo staršev, da svojim otrokom omogočijo kar najboljše osnovno izobraževanje. Na drugi strani ima seveda tudi vsak državljan svobodo, da bo ta zakon, če bo danes sprejet, nesel na Ustavno sodišče in zahteval presojo. Mi v Novi Sloveniji iskreno, in še stotič to ponavljam, podpiramo javno šolstvo. Javno šolstvo razumemo kot šolstvo, kot sistem, ki se financira z javnim denarjem. Iskreno pravim zato, ker, ponavljam, smo v letošnjem letu po 10, 11 letih vakuuma zagotovili 112 milijonov evrov, 112 milijonov evrov za javne vrtce in za javne osnovne šole, ne za zasebne. Ne za zasebne. zasebne. V tem trenutku je tudi olikano, da se zahvalim nepovezanim poslancem, da so zbrali to modrost, posebej tu kolega Bane, kot ga po domače kličem, Branislav Rajić, bil je tudi predsednik odbora za izobraževanje, znanost in šport nekoč. Mogoče so prav zaradi teh izkušenj znali najti pravo mero besedila, ki bo zdaj pravzaprav odpravilo neustavnost. Z naše strani iskrena zahvala in še enkrat podpora temu zakonu. Hvala lepa. Najlepša hvala. V Poslanski skupini SAB bomo seveda glasovali proti temu zakonu. Glas za zakon je glas za zasebno šolstvo in proti javnemu šolstvu. V javni šoli ima v Sloveniji prostor vsak otrok, v zasebnih samo izbranci. Tudi otroke, ki jih starši vpišejo v zasebno šolo, v javni šoli čaka prosto mesto. mesto. In to je razlika med javnim in zasebnim. Na takšen način začenjate že v prvem razredu deliti naše državljanke in državljane na prvorazredne in drugorazredne. Mi temu zelo zelo nasprotujemo.

bi pa poudariti še enkrat, da pravica do izbire oziroma do svobode, kot pravi kolega Horvat, ni enaka pravici do financiranja. Absolutno mislim, da je prav, da ima vsak državljan, državljanka pravico izbrati med javno in zasebno šolo. Nekomu, ki pač želi hoditi v katoliško šolo, tega nikakor ne moremo oporekati in je vsekakor njegova osebna pravica, da to izbere. Drugo vprašanje pa je, kaj je dolžnost države. Ali je dolžnost države, da zagotavlja kvaliteten in močan javni šolski sistem, ki je ideološko nevtralen, ki sprejme vsakega državljana in državljanko ne glede na veroizpoved, ne glede na to, od kod prihaja, ali je dolžnost države, da financira v skoraj enakem obsegu tudi neke privatne šole, ki dejansko delajo iz tega biznise? Mislim, da je odgovor zelo jasen. Še enkrat, vsak dodaten evro v zasebne šole pomeni ogrožanje javne mreže šol, ki so v Sloveniji odlične in smo jih gradili 75 let. Na to nikakor ne moremo pristati. Glasoval bom proti. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima Violeta Tomić. Hvala za besedo. Vlada Janeza Janše nas vodi stoletje nazaj, ko še nismo imeli javne mreže šolstva in zdravstva in smo gledali nune, kako čuvajo otroke in zdravijo bolne. Mislim, da je ta čas že zdavnaj presežen in da je potrebno predvsem ideologijo izgnati iz šole. In tega seveda katoliške šole ne bodo počele. Najhujše od vsega pa je, da bi vi, ki zagovarjate vse privatizirano in privatno, to privatno financirali s skupnim javnim denarjem. Imeli bi privatne medije, financirane z javnim denarjem, imeli bi zasebne bolnice, financirane z javnim denarjem, imeli bi zasebne šole, financirane s skupnim javnim denarjem. Če imate potrebo imeti privatne šole, bolnice, medije, jih pač plačujte. Nedopustno pa je, da se z javnega šolstva, ki je prepotrebno vsakega evra in ki je izstradano – vemo, kako so morali izbirne predmete in jezike klestiti v javnih šolah prenaša na zasebno šolstvo, kjer kot so že mnogi pred mano omenjali, niso vsi dobrodošli. In predvsem ne gre za enakost. Otroke boste ločevali že od malega, že od vrtca, že od prvega razreda osnovne šole in jih dvotirno vzgajali. Kakšna država bomo? Seveda država prvorazrednih in drugorazrednih, kot vaš Janez tako rad omenja, s tem da pozabi reči, da absolutno dela in zagovarja samo kasto prvorazrednih. Absolutno proti takemu zakonu. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Besedo ima dr. Franc Trček. Hvala za besedo. Naj mi govorka pred menoj oprosti, ideologije iz šolskega polja ni mogoče izgnati. Šolsko polje je eden ključnih ideoloških struktur in aparatov, česar nas je v bistvu že davno naučil Altizer, pa tudi še kdo pred njim. Sam zagovarjam ideologijo solidarnosti, ideologijo sekularnosti, ideologijo nerazlikovanja državljanov na prvo-, drugo-, tretjerazredne. In tu smo si na levici bratje tudi z recimo francoskimi golisti. Zato tega zakona ne bom podprl, ker izhajam iz nek druge in drugačne ideologije kot slovenska desnica. Ne bom ga podprl tudi zaradi tega – sedaj bo spet buuu – ker sem bil znanstveni koordinator velikega evropskega projekta pa se tam pogovarjal z ljudmi z različnih koncev Evrope. Pogovarjal sem se s prijateljem iz Porta, ki je imel tri krasne pubece, imel je dober portovec. Rekel je, da ga stane šolanje otroka v osnovni šoli 800 evrov na mesec. To je bilo tam leta 2008, 2009. Pač, tam so bile prevladujoče osnovne šole katoliške, kvalitetne, v rokah nun, kot se reče po domače. Nimam nič proti temu, ampak to ni ideologija, ki bi jo jaz zagovarjal, to ni ideologija šol, ki bi si jih zaželel za lastne otroke, kaj šele za vnuke ali pravnuke, če kdaj pridejo. Omikano in olikano bi bilo pa tudi povedati, če parafraziram prekmurskega kolega, da je teh 112 milijonov seveda puf, podobno kot večina v tej vladi, ki ga bodo plačevali ti, ki se bodo šolali. In jaz se strinjam s tem, da se krediti dajejo namensko za več pameti in za več znanja,

možnost, da svobodno obiskuje osnovno šolo v naši državi. To možnost seveda vsak otrok ima. Tudi za otroke, kot je bilo že rečeno, ki se bodo na koncu vpisali na zasebno šolo, je naša država zgradila šolo, tudi v najbolj oddaljenem kraju, v najbolj visoki vasi stoji šola, ki je opremljena, ki ima streho, ki ima ogrevanje, ki ima učilnice, ki ima opremo in čaka, da se bo gospod starš odločil, ali bo dal v zasebno šolo ali v javno šolo. In če bo dal v zasebno, bo v tej šoli prostor ostal. Počasi, ko bo vedno več otrok v zasebni šoli, bomo to šolo zaprli. Tisti, ki pravite, da s tem ne prihaja do ločevanja otrok, veste, da to ni res. Razumem, da obstajajo privatne fakultete, razumem, da celo nekatere srednje šole, v osnovni šoli pa bi morali imeti vsi otroci, vsi, tudi najbolj revni, tako ali drugače prizadeti, možnost, da gredo v kvalitetno šolo s svojimi sovrstniki. Vsak evro, se strinjam, ki gre za zasebne šole, gre manj za javne šole, ki ga krvavo potrebujejo. Če bi mi sedeli na nafti, bi razumela, da se denar tako podarja tudi zasebnemu sektorju, tako pa ne. Zavržno je in nekrščanski je ta pohlep, da 85-odstotno financiranje ni dovolj, da hočete 100-odstotno

Spoštovani predsednik, hvala lepa za besedo. V besedah smo si vsi poslanci podobni, v dejanjih se razlikujemo. Vi imate polno lepih besed o javnem šolstvu, mi pa bomo javne šole podprli z dejanji, z največjim razpisom od osamosvojitve dalje. Takšnega razpisa do zdaj še ni bilo. Za šolsko infrastrukturo namenjamo 115,5 milijona evrov, in to iz proračuna. In ne pumpati ljudi. Pomagali bomo 126 občinam, pomagali bomo številnim otrokom, učiteljem, da bodo imeli boljše pogoje. Predlog zakona bom seveda podprl, to pa zaradi svojega sistema vrednot. Vi na levi se zgražate, ker želimo spoštovati odločbo Ustavnega sodišča in financirati šole, kamor hodijo slovenski otroci, kamor hodijo naši otroci. Na drugi strani pa ste z lopato metali milijone evrov za nevladne organizacije na Metelkovi, in bog ne daj, da bi jim kdo vzel kakšen evro. Ker so mi za razliko od naše levice otroci bolj pomembni kot nevladne organizacije na Metelkovi, bom predlog seveda podrl. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Miha Kordiš. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Tudi zasebne šole pozirajo kot nevladne organizacije, ampak teh seveda vlada Janeza Janše ne preganja, še dodatno jih nagrajuje z javnim denarjem. Seveda bom glasoval proti temu zakonu, ki javnemu šolstvu jemlje, ta sredstva pa namenja zasebnim šolam. Javne šole zasledujejo nek obči interes, interes, ki ga imamo kot družba v celoti, zasebne šole pa operirajo in obstajajo zaradi nekega partikularnega interesa bodisi na način biznisa, da bo na njih nekdo zaslužil, bodisi na način nekih specialnih ideoloških agend, ki jih imajo. Seveda se je zato vlada Janeza Janše javno šolstvo namenila privatizirati, enako kot vse ostale družbene podsisteme v tej državi. Ampak enako kot na primer v zdravstvu tega ne more početi naravnost. Ker je podpora za javno šolstvo v slovenski družbi zelo visoka in je javno šolstvo, javno znanje obravnavano kot vrednota, počne to prek ovinka tako, da bo dodatno financirala zasebne šole z našim javnim denarjem. Vemo tudi, kaj so naslednji koraki. Ni ambicija vlade Janeza Janše le to, da šole privatizira, ambicija je tudi, da jih klerikalizira. Ampak dokler so te šole javne, tega ne more storiti. Zasebni interesi so edino, kar vlada Janeza Janše sprovaja, kar razume. Parazitira na našem skupnem dobrem javnem, namesto da bi to upravljala, to seka, privatizira in pretaka v zasebne žepe. Danes imamo priložnost, da se zasebnim interesom v šolstvu postavimo po robu, ampak le če zberemo dovolj glasov, da ta škodljivi zakon za privatizacijo šolstva zavrnemo. Desus, nepovezani, vas gledamo.

in ker so razumeli, da tam, kjer vsi razmišljajo enako, nobeden ne razmišlja. Prva točka. Druga točka, ki je najbolj pomembna, je, da je nekdo danes dejal, da je javno šolstvo nastalo pred 75 leti in da ga zaradi tega branijo. nastalo ideološko javno šolstvo in zato ga branijo. Javno šolstvo na našem prostoru je nastalo s terezijanskim zakonikom, z reformami Marije Terezije in Franca Jožefa II., imenovanim zakonom, ki se imenuje Šolska splošna naredba, s 6. decembra 1774. Takrat je na našem prostoru prvič zasijalo javno šolstvo kot tako in takrat se je začela delna civilizacija na tem prostoru, ki je bila zamegljena v času komunistične diktature. Nadaljevanje tega, kako razmišljajo Socialni demokrati in slovenski levičarji o javnem šolskem sistemu, so danes moji kolegi povedali. Njihov minister Pikalo je zbral vsega skupaj razpis za 4 milijone evrov za celo Slovenijo. S tem denarjem bi zaflikali morda dve šolski strehi. Vlada Janeza Janše je v prvi fazi zbrala 40 milijonov evrov, na mojo pobudo pa še dodatnih 74, 73 milijonov, vsega skupaj približno 113 milijonov. Torej, prišli smo do številke 113 milijonov, zato da bodo v vsaki vasi, tistih najbolj oddaljenih delih, otroci lahko stopili v kvalitetno javno šolstvo. Temu pa je seveda treba dodati,

Nadaljujemo sprekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih,

Predlagam postopkovni predlog v skladu s 74. členom Poslovnika Državnega zbora. V poslanskih skupinah SDS, NSi in SMC predlagamo, da se odločanje o Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, tretja obravnava, preloži na eno od naslednjih sej.

Še včeraj smo v tej dvorani poslušali, kako pomemben je ta zakon, kako nujno je, da ga čim prej sprejmemo, v nasprotnem se bo dogajala velika škoda. Danes, ko so predsedniki treh koalicijskih strank napovedali to, kar je sedaj naredil kolega iz SDS, so govorili, da je ozračje pregreto in da je to eden izmed razlogov, da se ta nujni zakon, ki bo storil veliko škode, če ne bo šel čez, prestavi v odločanje na eno izmed naslednjih sej. Na eno izmed naslednjih sej. Je pa treba povedati razlog po pravici. Razlog, da odločanje o demografskem skladu prestavljamo na eno izmed naslednjih sej, ni nič drugega kot to, da nimate dovolj glasov, da bi ga sprejeli, ni nič drugega kot to, da se dejansko bojite glasovanja v tem državnem zboru. In enako je pri tem, da ste ugotovili, da bo zakon o nalezljivih boleznih padel, da nimate dovolj glasov, da boste vztrajali. Ko so danes ti trije predsedniki koalicijskih strank govorili o odgovornosti ljudi do soočanja z epidemijo, so pozabili na odgovornost njih samih, na odgovornost Vlade. Njihova odgovornost je, da ko se ugotovi, da nimate dovolj glasov, ali odstopite ali vežete zaupnico na neko stvar ali pa se tako cinično smejete kot sedaj in za vsako ceno držite oblast. In točno to danes delate. Dejansko se delate norca iz ljudi, strah vas je volitev. Nek politik je nekaj let nazaj rekel, nekako takole je šlo: »Ko vladi tako tako močno pade zaupanje,« mislim, da je govoril pod 25 %, »je edini protikrizni ukrep predčasne volitve.« In predčasne volitve so edina možnost, da pridobimo zaupanje ljudi. Vi ste ga izgubili in zdaj za vsako ceno, za vsako ceno, tudi na škodo demokracije odločanja, v tem parlamentu rušite to, česar se ne bi smelo rušiti, razstavljate ta zakon. zakon. V Poslanski skupini LMŠ se ne bojimo glasovanja o tem zakonu in bomo glasovali proti temu, da umikate, ker nimate glasov. Hvala lepa. Besedo ima Janja Sluga. JANJA SLUGA (PS NP): Hvala lepa. Stališče naše poslanske skupine je seveda takšno, da je ta zakon slab, da ta zakon ne rešuje vprašanj, ki bi jih z demografskega vidika moral reševati in da ima ta zakon v sebi skrite tudi neke popolnoma druge namene. Ampak to stališče v tem trenutku ni pomembno. Pomembno je stališče koalicijskih poslanskih skupin, ki je bilo do zdaj tako, da je ta zakon velepomemben, da je ta zakon prioriteta, da je to prva zveličavna vlada, ki ji bo uspelo spraviti pod streho ta zakon, da je vsebinsko izjemno dodelan in da ima tudi potrebne glasove. Ampak očitno teh glasov ni. Očitno ni niti poguma, da bi si upali o njem glasovati. Kar je seveda razumljivo po fiaskih, ki sta jih ta vlada in ta koalicija doživeli v tem tednu. Po fiasku na nedeljskem referendumu, po neuspelem naskoku na Ustavno sodišče, po vetu v Državnem svetu in tako naprej si seveda nihče ne bi upal privoščiti tega glasovanja, kjer zelo očitno glasov, ki so zelo potrebni, seveda ni. Ali pa je, se sprašujemo danes vsi, zadaj nekaj drugega. Ali je zadaj v resnici kupovanje glasov nekaterih poslancev v zameno za podporo jutri na glasovanju o ministrskem kandidatu? Verjetno bo to. Predvidevamo, da bo to. Kakorkoli, v Poslanski skupini nepovezanih poslancev seveda nasprotujemo predlogu za preložitev in vztrajamo, da se glasuje in da se pokaže, kdo je kdo, kdo je kje, kdo ima glasove in kdo jih nima.

Mi se tudi strinjamo, Socialni demokrati, da potrebujemo demografski sklad. Samo razlika med nami in SDS je v konceptu. Mi smo zagovarjali in takrat še s SAB vložili zakon, kjer se je demografski sklad koncentriral na takšen način, da se ga v 20 letih, ko naj bi začel polniti pokojninsko blagajno, ne bi izčrpavalo in se ne bi sredstva iz delnic, iz dobičkov porabljala za sprotno sprotno porabo. To je naš koncept. Glede teh kadrovskih zadev, kdo bo na katerem sedel, je to manj pomembno. Zato smo bili ves čas proti vašemu zakonu. Do včeraj je bil to eden najpomembnejših zakonov. Danes, čez noč, ko se je pa vendarle videlo, da imamo v državi resnično manjšinsko vlado, odvisno od glasov, ki jih pridobivajo iz dneva v dan od drugih opozicijskih strank, strank, ko se je ugotovilo, da je vendarle bilo v nedeljo 700 tisoč ljudi proti vladi, ko je Državni svet, ki do zdaj ni niti s prstom mignil proti tej vladi, izglasoval veto, je seveda morala koalicija nekaj narediti. Najlažje je bilo, da se zadeve umikajo. Mi smo pa zadovoljni, da se zadeva umakne, da zakona ne bo na dnevnem redu. In zdajle grem stavit, skoraj stavit, da bo tudi ostal v predalu.

Hvala lepa. Besedo ima Luka Mesec. je uspela zmobilizirati 700 tisoč ljudi proti sebi, na drugi strani pa samo 100 tisoč ljudi za njo, postaja jasno, da z družbo, ki jo hoče voditi, ne more biti v vojni. Ne morete biti v vojni s civilno družbo, s stroko, s sindikati, z opozicijo, z mediji, s sodstvom in z vsemi nasprotniki, ki si jih boste še namislili, čez njih pa po navadi pač nalepite nalepko levičarji. Pa nismo. Mislim v tem vašem črno-belem svetu. Imamo združeno demokratično opozicijo in imamo vlado, ki si hoče oblast v tej državi monopolizirati. Ta demografski sklad obdelujemo že eno leto, točno vemo, koliko je ura. Demografski sklad ni nobena rešitev za pokojnine. Letos bo primanjkljaj v pokojninski blagajni približno milijarda 200, iz državnih podjetij bo prišlo v proračun 170 milijonov evrov. Milijardo premalo, da bi sploh lahko luknjo pokrili, pa vi pravite, ne samo pokojnine, še družinsko politiko pa še domove za starejše občane bomo s tem denarjem gradili. Iz 170 milijonov boste z magično palčko ustvarili 2 milijardi, kar je pač računovodstvo, kakršnega vi lahko prodajate samo ljudem, ki vam slepo verjamejo. Po drugi strani pa vsi, ki so ta zakon prebrali, vedo, da ta zakon ni nič drugega kot poskus vlade, da si monopolizira državno premoženje in ga spremeni v svoje lovišče za politične kadre, ki se jih da pač nastavljati po državnih podjetjih. To vemo že eno leto in maja, junija ali julija ni bila situacija nič drugačna. Stvar umikate samo zato, ker se bojite novega referenduma, ker se bojite novega soočenja z realnostjo, ki ste jo sami ustvarili, vlada proti ljudstvu. Na ta način se ne da. Jaz tega vašega manevra ne ker mislim, da se morate soočiti s to realnostjo, in tej realnosti ne morete ubežati niti se pretvarjati, da bo čez poletje izginila. Ozračje, pravite, da je pregreto – sami ste ga pregreli

Najlepša hvala za besedo. Vaš zakon o demografskem skladu je popolna katastrofa. V stranki SAB ga seveda ne podpiramo. V stranki SAB podpiramo demografski sklad, ki bi zagotavljal sredstva samo in izključno za pokojnine, kjer bi se sredstva 20 let pred porabljanjem kumulirala in kjer bi poleg državnega premoženja tudi dve naši največji naravni dobrini, se pravi sredstva od upravljanja z vodo in lesom, namenjali za bodočnost. Še enkrat, vaš zakon je popolna katastrofa. To vam razlagamo že pol leta. Še včeraj ste nas dve uri in pol prepričevali, kako je ta zakon dober in kako se bo Slovenija sesula, če ga ne sprejmemo takoj. Če ne bi šlo za državno premoženje, bi bilo to, kar se danes dogaja, smešno, tako je pa to na žalost katastrofa. Igrate se z 9 milijardami državnega premoženja.

sklepom, da naj se o demografskem skladu glasuje na eni od naslednjih sej. Se pa pridružujem želji, da naj tam, kamor zdaj ta zakon roma, to je v predal, ostane za večno. Hvala lepa. Želi še kdo izmed predstavnikov poslanskih skupin? Ne. Želi še predstavnik predlagatelja preložitve dodatno obrazložiti svoj predlog? Potem zaključujem razpravo o predlogu za preložitev odločanja. Prehajamo na odločanje o predlogu, da se odločanje o Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, EPA 1397-VIII, preloži na eno od naslednjih sej zbora. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 33. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti je primeren za nadaljnjo obravnavo.

in to izključno v delu, da se županom slovenskih občin, ki so najboljši poznavalci razmer v svoji lokalni skupnosti, dodeli večja samostojnost glede razmer

ustanavljanje lastnih dobaviteljev lekarniških zavodov. Ta predlagana sprememba je še toliko bolj pomembna, ker se sprosti konkurenca dobaviteljev artiklov, ki jih ponujajo lekarne na slovenskem trgu. S tem bo postalo zelo verjetno, da bi ostali večji dobički lekarn v slovenskih lekarnah. Se pravi, ti dobički bi omogočali nadaljnji razvoj občin ali pa bi se to poznalo pri nižjih cenah zdravil oziroma pripomočkov za lajšanje bolečin občanov, bolnikov in vseh tistih, ki obiskujemo lekarne. Dosedanja praksa kaže, da gredo dobički dobaviteljev lekarniških zavodov in lekarn povsod drugam, samo v korist občanom oziroma uporabnikom lekarn S predlogom te spremembe se daje tudi možnost rešitve primera mariborskega Farmadenta, ljubljanskega Grosista, težave Mestne občine Murske Sobote in marsikatere srednje in manjše občine, ki se vrsto let srečujejo s podobnimi težavami. Skratka, v naši poslanski skupini smo trdno na stališču, da naj čim več dobička iz dobavne verige lekarn ostaja občinam, ustanoviteljicam lekarniških zavodov. Na podlagi obrazloženega bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlog sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti podprli. Hvala za besedo, predsedujoči. Ta zakon ima v osnovi en in en sam cilj, ki je, da se v Sloveniji poveča število lekarn, kot ga imamo. Ne zaradi tega, ker bi imeli kakršnokoli izkazano stvarno potrebo po tem, da potrebujemo več lekarn in da bi morala večjemu številu lekarn slediti boljša oskrba z zdravili. O ne, sploh ne. Ta zakon je bil v proceduro vložen kot lobističen zakon, zato ker je področje lekarništva pri nas sicer res do neke mere sprivatizirano, ni pa liberalizirano. Od gravitacijskih območij, koliko lekarn lahko imamo na koliko prebivalcev, so tega, kakšne so cene, vse to je pri nas regulirano in prav je tako. V drugih državah, recimo v Avstraliji, smo lahko spremljali, kaj se zgodi, ko ti dopustiš vertikalno integracijo med posameznimi malimi lekarnami in njih drobno prodajo in veledrogerijskimi dobavitelji, hkrati pa celotno oskrbo z zdravili obravnavaš kot običajno gospodarsko panogo. Poraba zdravil poskoči, manjše lekarne se izrine, kar ne pripelje v boljšo javno zdravje, ampak samo v višje dobičke na škodo zdravja ljudi, v resnici. Ker so lekarne specializirane trgovine, ki prodajajo zdravila, lahko v dereguliranem, liberaliziranem režimu seveda delajo dobiček na en in en sam način, to je, da povečujejo prodajo zdravil. Profitni motiv povozi javno dobro, profitni motiv povozi javno zdravje ljudi, konsumpcija zdravil se prekomerno poveča. V Levici bomo seveda glasovali proti temu zakonu. Napisan je bil s popolnoma lobistične perspektive velikih lekarn, ki pri nas obstajajo, oziroma s perspektive posameznih županov, ki s svojimi občinami delajo kot s privatiziranimi pašniki. Gospod Zoran Janković, občina Ljubljana in Ljubljanske lekarne so tukaj zagotovo prva izmed tistih hobotnic, ki želijo skozi ta zlobirani zakon razprostreti lovke še po preostanku države in sesati male okoliške občine.

zato je zame ključno, da si pri tem zakonu odgovorim na naslednje vprašanje. Ali bodo zaradi njega imeli potrošniki nižjo ceno zdravil in drugih stvari, ki jih lahko kupijo v lekarni? Bodo. Ali bo v naši državi več lekarn tudi v manjših vaseh, seveda če bodo za to dali soglasje lokalna skupnost, Ministrstvo za zdravje in Lekarniška zbornica? Da, v tem primeru bo tudi kakšna nova lekarna. Predvsem pa je zame ključno, da denar, veliki denarji, ki prihajajo od nakupov v lekarnah, ostanejo lokalni skupnosti. Pri nas imata Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor edini še lastnega veledrogerista in ves denar, ki na ta račun pride v občine, se porabi za občinske projekte. Se pravi, dobički, veliki dobički, ki nastanejo iz te dejavnosti, v tem primeru ostanejo občini, zato da gradi šole, ceste, zdravstvene domove in tako naprej. Če ta zakon ne bo sprejet, bosta mariborska in ljubljanska občina svoje veledrogeriste morali prisilno prodati do konca leta, kupil jih bo pa, o tem ni nobenega dvoma, eden od dveh ponudnikov zdravil na našem trgu, to sta dve multinacionalki, imen niti ne rabim naštevati. Vsi tisti, ki boste glasovali proti temu zakonu, si očitno želite, da velike dobičke iz lekarniške dejavnosti pokasirata dve multinacionalki, ki niti ne plačujeta davkov v Sloveniji. Raje, kot da dobita ta denar Mestna občina Ljubljana, bog ne daj Zoran Janković, in Mestna občina Maribor, ki ga bosta dali nazaj v javne dobrine, v javno dobro, si vi prizadevate za to, da se ta podjetja prodajo, da dve tuji multinacionalki diktirata ceno zdravil in drugih pripomočkov na našem trgu in da se bodo zdravila za to podražila, dobički bodo pa šli v zasebne roke. V zasebne roke. Vertikalne povezave v Evropi niso prepovedane. Avstrija jih delno ima, Finska jih prepoveduje, Nizozemska ima vse sproščeno. Se bomo res odpovedali, pa tudi če gre samo za dve naši največji mesti, zlati kokoši, ki nese zlata jajca, in ta zlata jajca raje podarili tujim zasebnim lastnikom? PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima Branislav Rajić v imenu poslanske lepa. Nekaj realnosti tudi s strani nepovezanih poslancev. Mi podiramo določbo, da je lahko javni lekarniški zavod lastnik veledrogerista za dobavo zdravil. To bo, prvič, zmanjšalo izdatke zdravstvene blagajne, in drugič, znižalo bo tudi cene zdravil v prosti prodaji. Javni lekarniški zavodi, ki nabavljajo zdravila pri lastnima grosistoma, kot je v naši državi primer, svojim prebivalcem ponujajo zdravila po nižji ceni, kot jih ponujajo lekarnarji zasebniki. Grosisti v njihovi lasti pa dobiček, in to je dodatna kvaliteta, namenjajo mreži javnega zdravstva in tudi lokalni skupnosti. Nekaj je treba povedati tudi o tem, da Evropska unija pravzaprav ne prepoveduje vertikalnih povezav, če gre za varovanje javnega zdravja in če se tako odloči posamezna država članica. Zato bo glas proti temu zakonu razveseljiva novica za multinacionalko in za tuje dobavitelje. Prav obstoj veletrgovcev, kot je mariborski Farmadent, bi moral biti v skladu z javnim interesom, predvsem zaradi nižje cene zdravil. Današnje glasovanje bo pokazalo, ali smo kot zakonodajalec sposobni obrniti zakon naši državi in našim ljudem v prid. Pokazalo bo tudi, ali v Sloveniji besedo direktiva beremo kot direktiva ali kot diktatura. Današnje glasovanje bo pokazalo, ali smo se kot liberalna družba sposobni upreti interesom kapitala multinacionalk in racionalno, preudarno, predano in pametno omogočiti domačim zlatim gosem, da doma valijo svoja zlata jajca. Glas proti temu zakonu pomeni, da bomo pobili in pomorili naše zlate gosi in gosja jetra ponižno postregli preobjedenim neznancem. Hvala. Hvala lepa. Še kdo v imenu poslanske skupine? Ne. V lastnem imenu najprej Miha Kordiš. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo. Večkrat sem v tem državnem zboru že dejal, da je potrebno celotno farmacevtsko panogo nacionalizirati. Govorim o proizvodnji, govorim o raziskavah, govorim o oskrbi z zdravili v lekarniškem sistemu. Gre za eno izmed osnovnih panog, ki naj zagotavlja komplementarno z zdravstvenim sistemom blagoskrb in zdravje ljudi. Zakon, ki ga imamo danes na mizi, tega ne počne. Ne bo nacionaliziral Salusa, ne bo nacionaliziral niti katerekoli druge nacionalke, kot je recimo Kemofarmacija. Bo pa omogočil, da lekarniški grozdi razprostrejo svoje lovke veliko širše, kot to smejo v tem trenutku. Pomeni, da bo poraslo število lekarn, pomeni, da bo poraslo število zdravil, ki se ljudem prodajo ne glede na to, ali jih ljudje dejansko potrebujejo. Posledica bodo uničene manjše lekarne, koncesijske ali tudi javne lekarne v manjših občinah. V Levici bomo seveda zato glasovali proti temu zakonu. Ob tem opozarjamo, da čeravno je lekarniška panoga pri nas tudi delno privatizirana, je še zmerom močno regulirana. Ima cene, ki so postavljene, ima marže, ki so predpisane, in nobena deregulacija ne bo dodatno cen spuščala. Vse, kar bo naredila, je, da bodo lahko nekateri večji igralci zmonopolizirali trg in nato preskrbo z zdravili krojili za neke cilje, ki niso javni cilji, ampak so cilji polnjenja nekih zasebnih žepov, cilji zasledovanja zasebnih interesov, tudi kadar so ti zasebni interesi zakrinkani v javne funkcije.

Najprej želim pojasniti, zakaj bom zakon podprl. Prvič ga bom podprl zato, ker bo novela zakona omogočila dvema največjima slovenskima občinama, ki še imata veletrgovca, da ga ne rabita prisilno prodati do konca leta. Prodaja v roku štirih mesecev torej pomeni prisilno prodajo z zelo nizkim in vprašljivim izkupičkom. To je prva zadeva, torej da se ne oškoduje premoženja občank dveh največjih slovenskih občin. Druga zadeva, zakaj bom ta zakon in to novelo podprl, zato ker še zmeraj ohranja, da soglasje pri širjenju lekarniške mreže dajo lokalna skupnost, Lekarniška zbornica in Ministrstvo za zdravje. Drugače ni mogoče širiti, to so pogoji, pod katerimi je mogoče širiti lekarniško mrežo. Torej če lokalna skupnost ne poda soglasja k temu, da pride lekarna v občino, potem ne more priti v občino in v bistvu so ti strahovi, ki se ponavljajo, neutemeljeni. Tretjič. Zato ker se zavzemam za močno javno zdravstvo, zato ker ne želim, da dve tuji multinacionalki z javnim denarjem kujeta profite. Ker ne želim, da gredo ti profiti v tujino in ker ne želim, da se na tak način siromaši javno zdravstvo v lokalni skupnosti. In ne želim, da se tuje multinacionalke izogibajo plačilu davkov v Sloveniji. Zato bom ta zakon podprl. Hvala lepa. Besedo ima Nataša Sukič. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa. Seveda zakona ne bom podprla. Že včeraj je bilo jasno povedano, zakaj je to lobističen zakon. Žal mi je, nekateri poslanci so tudi v vlogi mestnih svetnikov in so zvezani in

Med drugim pravijo na Fakulteti za farmacijo: »Predlog koncentrira lekarne v mestih in siromaši mrežo lekarn na ruralnih območjih. S tem se odmikamo od zagotavljanja lekarniške dejavnosti pod enakimi pogoji. Koncentracija lekarn v mestih ni namenjena zagotavljanju boljše preskrbe z zdravili, ampak je namenjena nadaljnji komercializaciji lekarniške dejavnosti iz naslova drugih izdelkov, ki se jih dobi v lekarni. S tem se lekarniško dejavnost odmika od njenega primarnega poslanstva,« ponavljam, »odmika od njenega primarnega poslanstva, to je zagotavljanje učinkovitega zdravljenja z zdravili in medicinskimi pripomočki. Večja koncentracija lekarn pomeni drobljenje velikosti lekarn in kadra, kar ne omogoča kakovostne organizacije lekarništva. Kadrovsko in finančno izvajanje lekarništva je podhranjeno, kar vodi v komercializacijo. Vertikalna integracija, ki je bila omenjena samo v smislu lastništva veledrogerij strani lekarn, bi pomenila nelojalno konkurenco do drugih veledrogerij. Predlagana deregulacija ne bo in ne more znižati cen zdravil, saj imamo centraliziran pristop določanja cen,« in tako naprej. Skratka, naša mreža je primerljiva z mrežo v skandinavskih državah, ki imajo visoko raven javnega zdravja. Mreže, torej večje število lekarn, najdemo v Grčiji, Bolgariji in tako naprej, tam, kamor bi mi šli, tam pa je nivo javnega zdravja zelo nizek. Kajti to, da ljudje drvijo v lekarne in brez receptov kupujejo neke pripomočke, mazila in tako naprej in se samozdravijo, pač ne more dvigniti nivoja javnega zdravja Hvala lepa. Spoštovani kolegice in kolegi, zdaj mi odločamo o sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. To pomeni, da če bo ta sklep izglasovan, bo še možnost veliko razpravljati o tem zakonu. Na to vas pa spominjam zaradi tega, ker vidim, da je še kar nekaj rok in da želite obrazložiti svoj glas. Jaz bom sprožil listo, prosim, da se res prijavite. Vsi imamo danes še eno redno sejo. Prijava poteka.

Hvala za besedo. Dobro, če rečemo, da je to lobistični zakon, je tudi to, kar je brala kolegica Sukič, neke vrste lobiranje. Če se dotaknemo podeželja – žal sem tudi prostorski sociolog, buuu – s slovenskega podeželja se bodo ljudje odselili. Ker to podeželje zanemarjamo, ker tam mladi ne bodo imeli ustrezne infrastrukture, spomnimo se tiste Cerarjeve vlade, nekaj se zapre, potem gre pa Brglez – kaj že? – bankomat odpirat, ker ne bodo imeli ustreznih delovnih mest, ker ne bodo imeli ustreznega javnega potniškega prometa. In je treba to misliti v tem grozdu. Večina lekarn kot javnih civilizacijskih pridobitev ima seveda določeno izpostavo, ki dela dobičke, in tudi določene izpostave, ki delajo minuse. Nekaj pomembnega je, kar je bilo povedano pred menoj. Potrebno bi bilo razmisliti o neke vrste regulaciji vsega tega, kar se dobi v lekarnah brez recepta. To bi bilo potrebno. Ta fama … Jaz seveda po 82. členu nisem vezan na katerakoli navodila. Po sedmih letih ste dojeli, da bom jaz težko raketa, usmerjena od kogarkoli drugega. Ampak to zgodbo okrog Farmadenta v Mariboru pacamo že, ne vem, od leta 2014, 2015, tudi Maša je lepo povedala, kaj je tu zgodba, tudi kolega Rajh. Jasno je, da bom glasoval za. Če bi pa kaj nacionaliziral v Sloveniji, bi pa nacionaliziral neumnost, tudi tisto, ki jo jaz izrekam, tudi tisto, ki nastaja na zasebnih šolah, pa bi jo sežgal v novi sežigalnici v Mariboru in v Ljubljani. Hvala.

Prinaša več denarja sicer dvema lokalnima skupnostma, ampak to so javna sredstva. Lobistični zakon se običajno uporablja kot pojem za zasebne zaslužke. In trditve v stilu »obe veletrgovini oziroma veledrogeriji bi pomenili nelojalno konkurenco drugim veletrgovinam« – katerim?! Dve sta v Sloveniji, tisto so pa multinacionalke. Ja, res je, onidve sta konkurenca multinacionalkam. To je pa res, ja. In zdaj ko ju bomo ukinili, te multinacionalke ne bodo več imele konkurence. To je pa res. In bosta dve multinacionalki, Salus in Kemofarmacija, diktirali ceno ceno zdravil in teh stvari, ki se prodajajo v lekarni po celi Sloveniji. Dva privatnika privatnim in javnim lekarnam. In to, da bodo izčrpale velike lekarne male lekarne župan v mali občini, kjer bo že imel lekarno, seveda ne bo dal soglasja, da pride tja Lekarna Ljubljana ali pa Lekarna Maribor! Rekel bo: »Ne, mi imamo svojo lekarno, z njo služimo, ne damo soglasja.« Župan v drugi občini, kjer ne bo lekarne, bo dal soglasje, ker bo vesel, da bo dobil lekarno, ki je do zdaj ni imel. Misliti, da ljudje, če ne bodo imeli več lekarn, ne bodo kupovali lekarniških izdelkov, je pa

Hvala lepa. Ta zakon je več kot primeren za nadaljnjo obravnavo. Sam imam izkušnje v projektiranju najmanj 10 lekarn in dovolj dobro sem spoznal to dejavnost, da popolnoma suvereno trdim, da je tisto, kar ta zakon prinaša, v celoti izboljšava nečesa, kar je trenutno obstajalo v naši družbi. Rečeno je bilo, da bi zakon omogočal, da se gradijo še nove lekarne v urbanem okolju. Temu ne verjamem predvsem zato, ker v nobeni lekarni ni take gneče, investicija za eno lekarno pa stane najmanj 600 tisoč evrov. Tako da najdite enega pametnega, da gradi lekarno, da bi jo imel da bi jo imel odprto za dva ali tri paciente, ki se ta moment v njej nahajajo. Naslednje. Lekarne in lekarnarji so prepotrebni v tej družbi in bodo še bolj. Kot vidite, se v razvitem svetu cepljenja prenašajo tudi v lekarne, lekarne opravljajo svetovanja, opravljajo kontrole zdravstvenega stanja, tudi pri nas krvni pritisk, sladkor, holesterol v krvi, vse to. to. Zato osnovni namen tega, kar smo danes rekli – jaz ne rečem, da je ta zakon idealen, ta zakon je treba v drugem in naslednjem branju izboljšati, ampak osnovni namen je preprečiti, da bi dve da bi dve omenjeni multinacionalki požrli ta dva grosista, ki sta ravno nastala iz javnih zavodov domačih lekarn, denimo iz ljubljanske in mariborske. V tem smislu se moramo mi postaviti v to. In končno postaviti tudi na svoje noge, ko gre za presojanje, kaj ena direktiva pomeni. Če polovica držav v Evropi direktivo tolmači in je dobila tudi odobritev Evropskega sodišča, da drži ta trditev, torej ni

Tudi sama bom podprla sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, kar pa seveda še ne pomeni, da bom podprla tudi zakon na koncu, ker mislim, da je potrebno narediti kar nekaj sprememb. Upam, da ga bomo tekom postopka v Državnem zboru uspeli izboljšati do te mere, da mu bom lahko tudi na koncu namenila svoj glas. Danes ja, bom kar rekla – o vseh neumnostih, ki smo jih zdaj slišali glede lekarn in lekarniške dejavnosti. Se pa veselim te razprave tudi z enega drugega vidika. To je, To je, da je današnji veljavni zakon v prejšnjem mandatu zagovarjala SMC, to je bil najboljši zakon. Ta ista SMC danes predlaga, da napake iz prejšnjega mandata popravimo. Tako da se že veselim razprave, ki je bomo deležni na odborih in v Državnem zboru.

proti 15. (Za je glasovalo 63.) (Proti 15.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za zdravstvo kot matičnemu delovnemu telesu.

Hvala